tekur því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Samfylkingar í kjördæminu, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Hún hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju.

Kjörbréf Dagbjartar hefur þegar verið rannsakað og samþykkt en hún hefur ekki tekið sæti á Alþingi áður og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni.

Borist hefur bréf frá fjármála- og efnahagsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 403, um starfslokaaldur hjá opinberum hlutafélögum í eigu ríkisins, frá Birgi Þórarinssyni.

110, um greiðslur Tryggingastofnunar til eldri borgara, frá Óla Birni Kárasyni, á þskj. 432, um samræmda móttöku flóttafólks og þskj. 433, um áætlaðan aukinn kostnað af þjónustu við flóttafólk, báðar frá Sigmundi Davíð

Ég er nýkomin af þingmannaráðstefnu ESB og NATO-ríkjanna um varnar-, utanríkis- og öryggismál og eðlilega fjallaði dagskráin fyrst og fremst um þennan hrylling, árás Rússa í Úkraínu. Það var ótrúlega dýrmætt að

að finna samstöðuna hjá þingmönnum þvert yfir flokka, þvert yfir Evrópu. Allir þingmenn voru að brýna sínar ríkisstjórnir, að ekki væri nóg að gert. Þá fann maður að þrýstingurinn mun koma að innan til þess að gera meira. Það er margt búið að gerast síðan á föstudaginn og mér finnst samstaðan í Evrópu hafa aukist og þrýstingur á Rússa sem betur fer líka.

og lýst yfir samstöðu og afgerandi ákvörðun um samstöðu og samvinnu gagnvart ofríki Rússa. Ég vil fagna því sérstaklega hvað þær hafa talað skýrt í þessum efnum. En mig langar til að spyrja hæstv. forsætisráðherra.

táknrænni stefnu varðandi það að vera með opinn faðminn, hlýjan faðminn til að taka á móti flóttafólki, hugsanlega frá Úkraínu? Mér þætti gott að fá að vita það og heyra hér afgerandi orð, eins og ráðherrarnir hafa verið með fram til þessa, um að við séum tilbúin þegar til þess kemur.

gott að skynja samstöðuna í þingsal þegar við ræddum þessi mál á þessum vettvangi í síðustu viku, afgerandi samstöðu allra þeirra sem tóku þátt í þeim umræðum. Það er óendanlega dýrmætt. Þar kom fram mjög skýr afstaða allra flokka á Alþingi um að við fordæmum þessa innrás. Það komu líka fram mjög skýr sjónarmið og vilji þingmanna allra flokka um að Ísland leggi sitt af mörkum, m.a. hvað varðar mannúðaraðstoð.

Hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra hefur óskað eftir því við flóttamannanefnd að hún komi saman og hefur fundað með henni, beðið hana um að leggja mat á stöðuna og gera tillögu til ríkisstjórnar. Við sjáum það að meiri hluti þeirra sem eru á flótta eru konur og börn og við erum reiðubúin að taka á móti þessu fólki. Sum munu vilja leita tímabundins skjóls og önnur ekki. Á það mun flóttamannanefndin reyna að leggja mat en það liggur algerlega skýrt fyrir að íslensk stjórnvöld eru reiðubúin þegar kallið kemur að taka hér á móti fólki.

Við horfum upp á að það er núna alræðið gegn lýðræðinu, það er kúgun gegn frelsinu og gegn því erum við einmitt að berjast og þannig stöndum við saman. Ég er þeirrar eindregnu skoðunar að það hafi verið mikil gæfa okkar Íslendinga að eiga

og þá stöndum við með Úkraínu. Þannig er það bara fyrir okkur í dag. Ég vil taka undir með hæstv. ráðherra að mér finnst skipta máli að ríkisstjórnin viti það

Friður er í raun og veru undirstaða allra framfara, efnahagslegra sem samfélagslegra. Við sjáum það þegar það brýst út stríð með þessum hætti, með þessari innrás, hvernig lífi þessa fólks, venjulegs fólks, er hreinlega snúið á hvolf og það leggur á flótta eða grípur til vopna. Í Úkraínu er ekki verið að ræða þau viðfangsefni sem við getum leyft okkur að fást við hér þegar við ræðum um efnahagslegar framfarir, velsældarmarkmið o.fl. Það kannski sýnir okkur svo áþreifanlega hversu dýrmætur friðurinn er. Ég veit að ég tala fyrir hönd okkar allra þegar ég segi að við vonumst svo sannarlega til þess að þessum stríðsátökum ljúki sem fyrst. Það hefur verið alger samstaða um það ákall. Hernaðinum verður að linna. Við gerum okkar meðan á þessu stendur. Herra forseti. Eins og fram kom í samskiptum hér á undan hefur verið ánægjulegt að sjá hversu vel Vesturlönd standa saman núna eftir hina hrikalegu innrás í Úkraínu

sannað gildi sitt og Eystrasaltslöndin, vinaþjóðir okkar þar, Pólverjar og fleiri þjóðir í austanverðri Evrópu eru mjög fegnar, auðvitað, að vera aðilar að þessu bandalagi, enda sýnir það stuðning við þessar þjóðir á þessum viðsjárverðu tímum.

aukin umsvif Atlantshafsbandalagsins á Íslandi? Það eru líkur á því að eftir því verður sóst eins og hlutirnir eru að þróast og jafnframt líkur á því að farið verði fram á aukinn stuðning bandalagsþjóðanna við NATO á þann hátt sem þær geta best gert hver um sig. Styður hæstv. forsætisráðherra og ríkisstjórnin öll aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu og aukin umsvif þess hér, hugsanlega uppbyggingu og aukinn stuðning Íslands við bandalagið?